predsedavajući, ja se neću obazirati na sve ono što je prethodni govornik, da ne bude zabune, prethodni govornik na listi govornika, dakle ovde pričao malopre, već ću se kratko osvrnuti na današnje predloge, između ostalog, predlog odluke o izboru Zaštitnika građana.Odmah

Nemam primedbe na obrazloženje koje prati ovaj predlog. Nemam primedbe na proceduru. Nemam primedbi na sam predlog, kao i na biografiju predloženog kandidata zato što je nedvosmisleno i raspravi smo imali prilike da to čujemo utvrđeno da ispunjava sve zakonom predviđene uslove. Uslove koje je propisao Zakon o Zaštitniku građana, a kojim se ustanovljava Zaštitnik građana kao nezavistan državni organ koji štiti prava građana i kontroliše rad organa državne uprave, kao i drugih organa, organizacija, preduzeća, ustanova kojima su poverena javna ovlašćenja.Ono što želim da naglasim to je, da je moje lično uverenje, da će gospodin Pašalić vrlo dobro obavljati tu funkciju. Dakle, profesionalno i odgovorno, savesno što je najvažnije. U svakom slučaju neuporedivo će je bolje obavljati nego što je to radio prethodni Zaštitnik građana, odnosno dosadašnji Zaštitnik građana, a to je Saša Janković. Dakle, sasvim sigurno je da će bolje biti, jer nije teško biti bolje. U tom smislu pred gospodinom Pašalićem nije tako težak zadatak. Treba jedino, samo i isključivo da se pridržava Ustava i zakona, na svakom mestu i u svakom momentu. To je ono što je najvažnije. Najvažnije je da se pridržava zakona. Dakle, da radi ono što gospodin Saša Janković nije radio i da ne radi sve ono što je Saša Janković uradio. Jer, ako analiziramo kako je to Janković uradio, iako je prethodni govornik ovde isticao neke hvalospeve o njegovom radu, pa je isticao očuvanje nezavisnosti i tako dalje, apsolutne besmislice. Ja moram da postavim pitanje, dakle, a vi njega pitajte gospodine predsedavajući, a gde je on onda živeo sve ove godine, kao da nije živeo u Beogradu, kao da nije video na koji način je Saša Janković vršio tu funkciju.Ako je Zakon o Zaštitniku građana striktno u više članova propisao da Zaštitnik građana i njegov zamenici ne mogu ni na koji način da se bave politikom. Dakle, ja ću citirati, to je član 9. koji kaže da Zaštitnik građana i zamenik Zaštitnika građana ne mogu biti članovi političkih stranaka. Imamo i član 10a, koji je još bitniji – Zaštitnik građana i zamenik Zaštitnika građana ne mogu davati izjave političke prirode.Mi smo imali čitav niz primera da je gospodin Saša Janković upravo i jedino to i radio, dakle, bavio se politikom i bavio se dnevnom politikom. Ako mene pitate, bavio se politikanstvom, bavio se napadima na SNS i Aleksandra Vučića i to je radio sve vreme. Dakle, to je radio na vrlo perfidan način tako što je koristio svoj položaj, dakle, svoju funkciju je zloupotrebljavao. A koristio je i to, gospođo predsedavajuća što su neki u ovoj zemlji napravili od njega neku vrstu zaštićenog belog medveda, pa je jedno vreme bio u Srbiji najveći mogući greh, dakle, najveći mogući skandal bi ispao ako bi se neko drznuo da nešto kaže o Saši da ukaže na to kako čovek krši zakon, kako se ne pridržava zakona. Odmah bi momentalno bio stavljen na stub srama kako tobože ugrožava demokratiju, kako tobože ugrožava, ne znam, ljudska prava, slobode, kako koči evropske integracije, civilizacijske tekovine i tako dalje.Pokušali su od njega da naprave zaštićenog belog medveda o kome ne smeš ništa da kažeš, pa ni onda kada je stvar istinita, pa ni onda kada ga uhvatimo u svesnom kršenju zakona. A setimo se njegovih napada, i na Vojsku Srbije, i na Ministarstvo odbrane. Čitavu kampanju je mesecima vodio protiv Vojske Srbije, protiv vojne policije, VBA, itd. To je bilo 2014. i 2015. godine. Toga se prethodni govornik ne seća, kao da je živeo negde drugde. Možda je tad bio negde u inostranstvu, na Maldivima, jel tako, gospodine Vujoviću? A ne, on zimuje na Maldivima.Sećamo se kada je umeo da zloupotrebi službeni položaj, o čemu je kolega Marijan Rističević govorio, kada je bahato uzurpirao i parking mesta i službena vozila i ne samo službena vozila, već i privatna vozila, o čemu je štampa nebrojano puta pisala.Neću ovom prilikom, predsedavajuća, da pokrećem aferu „Pištolj“ i čitavu tu priču iz njegove mladosti, koja svakom pristojnom građaninu Srbije ostavlja mučninu, odnosno izaziva mučan osećaj. Ali, prekoračenje ovlašćenja, kršenje zakona, bavljenje dnevnom politikom, uz pomenutu bahatost, a sve uz astronomsku platu koju je primao, e, to su momenti koji su obeležili njegovo vršenje funkcije. I jedini momenti koji su obeležili njegovo vršenje funkcije.Dozvoliću funkcije.Dozvoliću sebi da napravim jednu šalu – tako je Zaštitnik građana Saša Janković postao zaštitnik građanina Saše Jankovića. I to je jedino po čemu je, nažalost, postao poznat.Na sreću, građani Srbije su, žargonski rečeno, „provalili“ pa je na izborima prošao kako je prošao. Prošao je vrlo neslavno, o čemu je i šef naše poslaničke grupe malo pre govorio.Iz svih ovih razloga, želim gospodinu Pašaliću da poručim da je potrebno da radi sve ono što Saša Janković nije radio, a da upravo ne radi sve ono što je Saša Janković jedino radio i mislim da je to uspešan recept. Zahvaljujem. Hvala.Reč ima narodni poslanik Milorad Mirčić. Izvolite. **Milorad Mirčić** U suštini, ove tri tačke dnevnog reda su kadrovska pitanja i u nekim drugim okolnostima i uslovima to bi bila možda rutina. Ali, ovde se dodatno iskomplikovala stvar zato se što kroz ova kadrovska pitanja i kadrovska rešenja ogleda politika i bivše i sadašnje vlasti.Šta je zajedničko i za jednu i za drugu? Zajedničko je – čovek koji je bio na funkciji Zaštitnika građana. I jedni i drugi sad, sa istim žarom i istom žestinom, pričaju i pozitivno i negativno o istoj ličnosti. A ni jedni ni drugi nisu imali direktnog uticaja u izboru te ličnosti na tu funkciju.I samo da još jednom skrenemo pažnju javnosti Srbije – više puta smo ukazivali na štetnost postupaka Saše Jankovića. Mi, srpski radikali, nismo to radili zato što imamo nešto za ili protiv imena i prezimena, nego da se spreče posledice, pogubne posledice za nas koji živimo u Srbiji. I u jednom trenutku čak je i sadašnji predsednik Srbije, Aleksandar Vučić, shvatio kolika može biti potencijalna opasnost i krenuo je žestoko, pre svega u politički obračun Zaštitnika građana.Međutim, šta se desilo? Na očigled javnosti, ambasador Amerike, Skot a ne Skat, je održao sastanak sa Aleksandrom Vučićem i posle toga svi hvalospevi, sve pohvale su išle na račun Saše Jankovića. I sada smo svedoci, kada više ne postoji potreba od strane Amerike, odnosno američkog ambasadora za takvom ličnosti kao što je Saša Janković, sada je slobodno napadati ga, sada je slobodno udarati svim raspoloživim političkim sredstvima na tu ličnost. To je potpuno jasno.I ova predstava, ova farsa koju vi pravite, nemojte da mislite da je neće prozreti građani Srbije, a pogotovo oni koji žive na teritoriji grada Beograda. Vi jedni druge prozivate kako bi koristili pravo na repliku, kako bi imali što više prostora, ne bi li što bolje rezultate na beogradskim izborima zabeležili. Ali, i to je viđeno.Ono što je veoma bitno i značajno, iskoristiti ovaj trenutak, to je - na primeru Saše Jankovića ukazati kakva je sudbina svih onih koji misle da neograničeno poverenje u njih imaju službenici američke ambasade. Imaju, dok su od koristi. Imaju, dok služe cilju Amerike u Srbiji. Kada ih iskoriste, kada im više ne trebaju, onda ih bace kao toalet papir. Evo, imali smo priliku da vidimo.Saša Janković je, kao Zaštitnik građana, po proceni američkih službi bio izuzetna ličnost da pokuša da objedini opoziciju. Kažem – pokuša, zato što su oni bili svesni da je nemoguće objediniti nešto što je potpuno rastureno. Ali su iskoristili Sašu Jankovića kako bi eventualno izvršili dodatni pritisak na Aleksandra Vučića i Srpsku naprednu stranku, dajući im do znanja da mogu ponovo vratiti one koje su nekada oni dovodili na vlast. I čitava ta zavrzlama se odvijala sve do trenutka dok se i sami Amerikanci nisu uverili da od Saše Jankovića nema nikakve koristi, nikakve vrednosti. Znali su oni da on nije neka vrednost, da je čovek koji je iskompromitovan, koji ima sumnju da je umešan u ubistvo, koji ima dosta tih kompromitujućih radnji, ali su baš takvu ličnost i tražili.Uostalom, i vi ste svedoci, kada ste poslušni, kada ste servilni, kada ste na usluzi američkom ambasadoru Skotu, on vas hvali, on slavopojke priča o vama. A kada niste, on vas na najgori mogući način opominje.Vidite, opominje.Vidite, došli ste sada u situaciju da možda po prvi put posle Saše Jankovića neko vodi, pod znacima navoda, samostalnu kadrovsku politiku. Iz tog razloga je Srpska radikalna stranka bila ponukana da kandiduje ženu koja je briljantno završila Pravni fakultet, koja je po godinama mlada, ali relativno je to ko je mlad a ko je star. Kako rekoše, nema dovoljno životnog iskustva. Ali smo iz najboljih namera hteli da ponudimo Srbiji da na toj funkciji bude neko ko će biti nezavistan od bilo kakvog stranog uticaja.I vi ste sada u prilici da nekim svojim kadrovskim rešenjem dovedete čoveka koji će biti na toj čelnoj funkciji. Da li je dobro vaše kadrovsko rešenje ili nije, to je sad već veliki znak pitanja. To ćemo videti u budućnosti. Ali, ako bude po volji većine,

što je veoma interesantno to je da mi pokušavamo, srpski radikali, da vam pomognemo koliko možemo i koliko to vi uvažavate. Mi pokušavamo da vas ubedimo da prekinete sa kontinuitetom vođenja pogrešne ekonomske politike.Jedan segment te pogrešne ekonomske politike ogleda se i u Fiskalnom savetu. Vi ste to nasledili. Tu umotvorinu je smislio Mlađan Dinkić, uz svesrdnu svesrdnu podršku Međunarodnog humanitarnog fonda. Trebao mu je neko da fingira opoziciju, neko ko će biti dežurni kritičar.

mnogo vispreniji, kada su u pitanju marifetluci, a pogotovo kada je u pitanju lopovluk.Ostavio vam je Fiskalni savet koji vi u kontinuitetu birate. A šta vam je u suštini Savet? Savetodavno telo, kao što i sam naziv tog organa govori, ali, nema nikakvu ulogu. Što bi rekli – kao bogojavljanska vodica, nit pomaže, nit odmaže. Ali ih držite, zato što su vam po volji, zato što određena…

mi se da gospodin Mirčić ima veoma dobre kontakte u američkoj ambasadi, čim je pomno upoznat sa nekakvim sastancima sa američkim ambasadorom. Ili mu je to američki ambasador uz kafu prepričao? Ja za taj sastanak ne znam. Ali, nije to sad toliko ni bitno.Ono što je mnogo važnije, to je da nije Aleksandar Vučić počeo da napada Sašu Jankovića, nego je Saša Janković unazad dve do tri godine počeo da izigrava opoziciju u Srbiji, da od nekoga ko treba da kontroliše rad organa uprave u Srbiji pretvorio se u političkog protivnika Aleksandra Vučića i SNS. I nije mu se I nije mu se desilo ništa strašno. Ovde je prethodni govornik govorio - evo, vidite šta se desilo Saši Jankoviću, to može da se desi nekom drugom, desilo mu se ovo, desilo mu se ono. Pa, nije se njemu desilo ništa strašno. Nije čoveku pala glava sa ramena. Samo je izgubio izbore, isto kao i vi. Eto, to mu se desilo.Ali, problem je u tom što se neko kandidovao za predsednika Republike, dao je ostavku dva ili tri dana pred raspisivanje predsedničkih izbora, a funkcija Zaštitnika građana mu nije prestala danom podnošenja ostavke, nego danom kada ga je razrešila Narodna skupština i on je sve vreme koristio državne resurse u kampanji, službene automobile, telefone, kancelarije, novac itd.Dakle, on nije išao u kampanju kao građanin. On je išao u kampanju kao Zaštitnik građana. I ono na šta je SNS ukazivala i na šta će uvek da ukazuje,

Odmah da odgovorim preko vas, predsednice, kolegi uvaženom. Možemo mi srpski radikali da gubimo ili dobijamo izbore, ali nismo izgubili obraz. Kada to izgubi čovek, teško ga vraća.Građani Srbije će proceniti koliko je korisna ili koliko je negativna politika koju vode pojedine političke partije, ali ono što izgubite, a u narodu se zove obraz, nikada više nećete povratiti. Možete vi da budete glasnogovornik čiji god želite.Što se tiče informisanosti, kad-tad sve izbije na površinu, sve ispliva, sve se vidi. Kontakti sa ambasadama, ne samo američkim, nego i drugim, to su već obelodanjene stvari. Znaju se pojedinci koji su kontaktirali. Što bi mi ovde licitirali? Nemam ja nikakvih potreba, niti bilo ko od srpskih radikala, da se pravdamo, odakle nam informacija. Pa, čitava javnost srpska je videla pred televizijskim kamerama

da je posle toga Aleksandar Vučić odmah dao izjavu da nema nikakvih problema u saradnji i da mu je drago što Saša Janković traži podatke koji su mu uskraćeni zbog eventualno vojne tajne.Vas da podsetim, a i javnost, to je bilo kada je Bratislav Gašić bio vojni ministar. To je bilo sve u javnosti, pred kamerama. Nema potrebe za bilo kakvim tajnim sastancima, a daleko bilo, pogotovo za nas srpske radikale. Sve radimo radimo transparentno, javno, u javnosti iznosimo sve podatke do kojih dođemo i sve ono što znamo. Hvala. Dame i gospodo narodni poslanici, ja razumem da neki ljudi smatraju da jedino oni imaju monopol na ono što se zove obraz. Oni su časni, oni su pošteni, oni su dosledni i onda kada su glasnogovornici Bojana Pajtića i kada su glasnogovornici Vojislava Šešelja, i sve je to super. Ali, ono što nije tačno u ovome što je uvaženi prethodnik govorio, to su reči Aleksandra Vučića. Aleksandar Vučić je rekao da nema ništa protiv i da je spreman da sarađuje sa Sašom Jankovićem, ali podrazumevajući da Saša Janković radi svoj posao Zaštitnika građana.Šta je posao Zaštitnika građana piše u članu 138. Ustava Republike Srbije i piše u čl. 17. do 23. Zakona o Zaštitniku građana. On kontroliše zakonitost rada organa državne uprave, organa koji štite imovinska prava i interese Republike Srbije i subjekte kojima su poverena javna ovlašćenja.Juče sam vam, zbog nedostatka vremena u tome nisam uspeo do kraja, pročitao samo neke rečenice iz izveštaja Zaštitnika građana za 2015. godinu, iz kojih se vidi da Zaštitnik građana potpuno suprotno Ustavu i zakonu u svom izveštaju koji podnosi Narodnoj skupštini bavi se komentarisanjem šta je rekao Aleksandar Vučić na konferenciji za novinare, šta je rekao ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović, da li su efekti Vlade Republike Srbije, koju on po Ustavu nema pravo da kontroliše, dali svoje rezultate ili nisu dali svoje rezultate.Dakle, Saša Janković je svesno i namerno prekršio Ustav i zakon, kandidovao se za predsednika Republike i do nogu je poražen.Mi želimo da novi Zaštitnik građana Zoran Pašalić ne ide primerom Saše Jankovića, da poštuje Ustav, da poštuje zakon i sve će biti u redu.

da ne bi živeli u zabludi prethodnog uvaženog kolege koji tvrdi da je Fiskalni savet jedno čedo koje nam je ostavljeno od strane Mlađana Dinkića, rekla bih samo da je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu donesen 2010. godine. Znači, ne bi moglo da nije bilo te tadašnje skupštinske većine, koja je u stvari vodila i finansije, i premijer koji je bio pre toga ministar finansija, i kada je ustanovljeno institucija kao što je Fiskalni savet. Znači, njihov rad je počeo 2011. godine.Možete da vidite na njihovom sajtu upravo ono o čemu govorim, suprotno onome što je bilo vaše stanovište, a to je da je jedna od prvih analiza 17. maja bila analiza na fiskalne efekte u odnosu na novi model decentralizacije koju je tadašnji URS dao kao predlog. Zatim je radio analizu fiskalnih efekata u odnosu na izveštaje koji su rađeni do tada u smislu uopšte finansija i budžetskog odnosa, ne samo pojedinih ministarstava, već i novih politika koje su se donosile, a to su, pre svega, one koje su se odnosile na povećanje plata i penzija, one koje su se odnosile na definisanje smanjenja poreza na dobit, čime se smanjuje budžetski prihod i tada je praktično počelo gušenje institucije koja nije ni započela svoj rad.Zašto? U svim svojim nacrtima izveštaja, koji su naravno na najtransparentniji način prikazani javnosti sa konferencijama za štampu, sa sajtom koji su još od tada imali prilike i saopštenjima koja su dali, vidi se da budžetskih deficita i tada urađena analiza i ocena 30. septembra 2011. godine je rekla da ukoliko se ne smanji budžetski deficit, a on iznosi 35 milijardi dinara, i ne izvrši takvo prilagođavanje i ne usvoje tadašnje izmene i dopune Zakona o finansiranju lokalnih samouprava, da će se izvršiti racionalizacija troškova i prilagođavanje još 40 milijardi milijardi dinara, da pod tim uslovima, ukoliko ne bude došlo do toga, doći će do probijanja javnog duga iznad 45%, do povećanja budžetskog deficita 4,5% BDP-a i doći će do nekontrolisanog upravljanja budžetom, odnosno da fiskalna politika neće moći više da se kontroliše na održivi način, što se, naravno, pokazalo kasnije 2012. godine, još za vreme prethodne vlasti, znači još uvek nisu bili raspisani predsednički izbori, kod ocene budžeta za 2012. godinu kao pad privredne aktivnosti sa 3% na 1,5%.Znači, nije bilo MMF-a, MMF je došao, ali su otišli glavom bez obzira, jer su videli da jednostavno nemaju s kim da razgovaraju. Nemaju da razgovaraju sa nekim ko želi da sprovede bilo kakve ekonomske reforme i fiskalnu konsolidaciju, da imaju posla s jednom neodgovornom vlašću koja jednostavno nije mogla uopšte da zauzda javne finansije. S jedne strane na lokalnim budžetima su se trošili novci kako su hteli. S druge strane, Republika nije imala uvid uopšte u takvo trošenje. I vi sada imate da ovde sede neki ljudi koji su tri budžeta svojih lokalnih samouprava se unapred zadužili i ostavili njihovim budućim kolegama da se nose sa tim problemima. I sad nam drže pridike o tome kako je sadašnje stanje mnogo gore nego kao u vreme dok su oni vodili te lokalne samouprave.Znači, Fiskalni savet je jedna institucija koju, naravno, kao i sve države članice, ne samo EU, nego i zemlje u regionu, treba da imaju upravo zbog toga da bi imali određene korektivne faktore u društvu i koje bi trebale da budu neko podizanje lestvice u vođenju javnih finansija na jedan održiv održiv način, sa novim standardima prema kojima Srbija teži da ide. Ono zbog čega treba poštovati negovanje institucija, to je da ne smete da ih gušite.S druge strane, na stranu to da se mi slažemo sa svakom njihovom ocenom. Da li mi možemo ili da li smo u mogućnosti kao država da ispoštujemo sve te preporuke, to je na drugu stranu, ali takva institucija treba da postoji, treba da rade ocene mišljenja. Na kraju krajeva, ustavno pravo i zakonsko pravo imaju da rade svoj posao, a naše je da o tome ovde u saradnji sa njima raspravljamo.Zbog toga mislim da se neopravdano vezuje za pojedine političke faktore i pojedine međunarodne

predloženi od svih relevantnih subjekata da nastave taj svoj rad. Naravno da svaka politička stranka želi da ima dobar dijalog sa određenim institucijama sa kojima čak i ne deli ista mišljenja i mislim da je u tome upravo veličina SNS koja predlaže ove kandidate i onih predlagača koji su poslali Odboru za finansije da i dalje u ovom sastavu imamo ovakav Fiskalni savet.

Pošto imam jako malo vremena, jer su sve moje kolege iz poslaničke grupe želele o ovoj važnoj temi da govore, želim samo da tri, četiri teze ponovim iz dosadašnjih naših nastupa.Pre svega, celokupan način na koji većina upravlja ovom debatom u ovoj Skupštini danas govori u prilog tome da većina, odnosno ova vlast ne trpi da ima kontrolu. Dakle, odnos prema nezavisnim institucijama uopšte upravo to pokazuje i prema Agenciji za borbu protiv korupcije i prema REM-u i, na kraju krajeva, sada prema načinu na koji biramo Zaštitnika građana.Mi smo imali drugog kandidata. Rukovodili smo se time da je za to potrebna osoba koja koja je posvećena ljudskim pravima, koja je u stanju da neguje jednu kulturu ljudskih prava, koja ima na kraju krajeva i neki kontinuitet u radu ove institucije. Mi smatramo da je to izuzetno važno, jer je to mlada institucija. Mi smatramo da je to izuzetno nije sam Zaštitnik građana. Tu moramo da pravimo tu razliku. On je doprineo da se ta institucija napravi kao nezavisna, da ima procedure, da ima svoju kulturu, da ima način na koji radi, i to je nešto što treba da cenimo. Veliki je izazov za Pašalića, koji će očigledno biti izabran, da li će to umeti na taj način da nastavi.Saša Janković kada je bio Zaštitnik građana, podsećam na Zakon o elektronskim komunikacijama kada je DS bila na vlasti, bili smo u velikom sukobu povodom tog zakona, tada je rekao da je zakon protivan Ustavu i zakonu zato unutrašnji poslovi imaju mogućnost da imaju uvid u neke podatke građana. Mi smo tada bili sa njim u velikom sukobu. Na isti način je delovao kada je bila Savamala, na isti način je bilo kad je bila BIA itd. To su zadaci Zaštitnika građana. Ja pred Pašalićem samo postavljam pitanje – hoće li biti kadar, voljan da u takvim situacijama štiti interes građana, jer mi biramo Zaštitnika građana, da imaju građani u njega poverenje, a ne većina i vlast? To je suština ove naše rasprave danas.

danas ću govoriti o Predlogu odluke o izboru Zaštitnika građana koji je podneo Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo 14. jula ove godine.Procedura kandidovanja je protekla u skladu sa Ustavom i zakonima Republike Srbije, pre svega mislim na Zakon o Zaštitniku građana. Odbor je, u skladu skladu sa stavom 4. Zakona o Zaštitniku građana, razmotrio i utvrdio predlog za izbor Zaštitnika građana. Na ovoj sednici pomenutog odbora doneta je odluka da se predlog gospodina Zorana Pašalića, kandidata za Zaštitnika građana, uputi Narodnoj skupštini na razmatranje, i mi, evo, već ova dva dana o tome i raspravljamo.Biografija gospodina Zorana Pašalića je zaista impresivna. Imamo 11 strana teksta koji je dostavljen svim poslanicima u Narodnoj skupštini. Takođe, dostavljen je i široj javnosti i svako može da se informiše i da se upozna sa bogatom radnom biografijom i iskustvom gospodina Pašalića.Kao što sam već rekla mi danas pored Zaštitnika građana, takođe, još diskutujemo

baviti kandidaturom Zaštitnika građana.Kandidat za Zaštitnika građana, gospodin Zoran Pašalić, završio je Pravni fakultet u Beogradu, završio je magistarske studije na Fakultetu organizacionih nauka. trenutno je na doktorskim studijama i ima bogato radno iskustvo. Počeo je od advokatske kancelarije, preko Gradskog suda za prekršaje u Beogradu, došao je do funkcije predsednika Višeg prekršajnog suda i od 31. oktobra 2017. godine je imenovan za predsednika Prekršajnog apelacionog suda. Znači, zaista bogata radna biografija na preko 11 strana. Neću navoditi sve detalje iz njegove biografije. Apsolutno ima moju podršku i podršku SNS i svih onih poslaničkih grupa koje su potpisale i predložile njegovu kandidaturu.Ono što želim da kažem, gospodin Pašalić je bio rukovodilac brojnih projekata. Sve vreme se permanentno usavršavao u oblasti pravnih nauka. Međutim, ja neću kao moji prethodnici, koji su hvalili gospodina Sašu Jankovića kada je on izabran 2007. godine, koristiti suviše pohvala, nego ću pratiti njegov rad kao narodni poslanik i ceniću na osnovu njegov dela, jer dela uvek više govore od reči koja možemo da sudimo o nekom funkcioneru i nekom izabranom i postavljenom licu.Kandidatu za Zaštitnika građana Zoranu Pašaliću želim da poručim sledeće: da ne bude kao lažni Zaštitnik građana. Prethodni Zaštitnik građana gospodin Saša Janković je radio sve suprotno Zakonu o Zaštitniku građana. To govore činjenice. Čovek je sve vreme, puna dva mandata, koristio svoje, da tako kažem, pravo koje nije pisalo u zakonu, bavio se politikom, takoreći, bavio se politikanstvom, jer to nije prava politika. Prava politika je politika kada vi izađete pred građane, kada imate svoje program, kada kažete koja je to nova politička ideja kojom želite da se bavite, a ovo je jedno prosto politikanstvo.Takođe, taj lažni Zaštitnik građana podneo je ostavku tek u onom trenutku kada je skupio sredstva za svoju ličnu kampanju, kada je okupio svoje sponzore, kada je okupio stare relikte DOS-a, one otpatke koji su ostali od DOS-a i tada se tada se odvažio da izađe na izbore i da prihvati kandidaturu na predsedničkim izborima. Iako je bio lažni Zaštitnik građana, ovaj Zaštitnik građana je primao pravu platu. Ta prava plata je iznosila celih 370 hiljada

dan?Lažni Zaštitnik građana za vreme radnog vremena je tvitovao, šetao svoje kuče, vozio biciklu, koristio državne resurse za svoju ličnu predsedničku kampanju, takođe, koristio je, kao što je gospodin Martinović rekao, svoje službene automobile, sekretarice, svoje gorivo, telefone, štampače, neke državne resurse koji se plaćaju iz budžeta Republike Srbije.Da li je radio u interesu građana kako svaki ombudsman u svetu radi? Nije. Da li je štitio njihova prava? Da li su građani koji su mu se obraćali za pomoć zadovoljni sa njegovim radom? Nisu. Da jesu, dobio bi više od tričavih 14, 15%, koliko je već dobio na predsedničkim izborima. NJegovu politiku Zaštitnika građana građani Srbije su na vreme prepoznali.Ne prepoznali.Ne možete vi tako lako prevariti srpskog domaćina da vam da svoj glas. Ne možete ga tako lako slagati da vam da podršku glasanjem na dan izbora, zaokružujući ime na predsedničkim izborima. Pametniji su ti srpski domaćini od bilo kog takvog kandidata za predsednika Srbije. Politika lažnog Zaštitnika građana doživela je fijasko na prethodnim predsedničkim izborima. Pobedila je politika SNS i politika Aleksandra Vučića. Podsećam građane Srbije, Aleksandar Vučić je osvojio 56% glasova, to je istorijska pobeda. To je pobeda koja će mnogima u opoziciji dugo, dugo vremena zaista biti nedostižna.Sada bih želela da postavim jedno pitanje. Kako lažni Zaštitnik građana može da ocenjuje zakonitost drugih organa u Republici Srbiji, kad se on sam nije pridržavao zakona i Ustava Republike Srbije? Istini za volju, građani Srbije mesečno plaćaju više od tri hiljade evra da taj Zaštitnik građana štiti njihova prava, da se stara o dobroj upravi. Prethodni, lažni Zaštitnik građana se samo starao o svojim ličnim interesima. NJemu je bilo važno zadovoljenje svog ličnog džepa, njemu je bilo zadovoljenje da se on bavi svojom predsedničkom kandidaturom, iako još izbori nisu bili raspisani. Bavio se javnim nastupima u medijima širom Srbije, napadajući Aleksandra Vučića i njegove najbliže saradnike. Zaključak se nameće sam, bio je preplaćen za svoj nerad. Jasno je da nije štitio građane koji su mu se obraćali za pomoć. Štitio je isključivo sebe, svoj džep i svoje bolesne političke ambicije.Danas na sednici Administrativnog odbora smo doneli Odluku o kodeksu ponašanja narodnih poslanika, o granicama dozvoljenosti komentarisanja sudskih odluka. Te, ja neću govoriti o aferi „Pištolj“ i neću govoriti o tome, neću postavljati pitanje kako je ubijen Predrag Gojković, odakle barutne čestice na rukama dotičnog, neću koristiti te detalje, ali ono što ću reći to je zamoliću nadležne organe Republike Srbije da ispitaju ovaj slučaj, zarad istine i zarad šire javnosti, da nas informišu dokle se sa tim slučajem došlo.Privodim kraju svoje izlaganje. Zaista želim da kažem da poštujem ulogu institucije koju Zaštitnik građana ima u Republici Srbiji. Zaštitnik građana je, po zakonu, nezavistan i samostalan državni organ, zadužen da štiti i unapređuje poštovanja slobode i prava, on uživa imunitet koji mu omogućava nezavisnost i samostalnost u svom radu. Podsećam vas, Ombudsman je institucija koju je usvojio švedski Parlament davne 1809. godine, u cilju kontrole izvršne vlasti. Sama reč „Ombudsman“ potiče iz švedskog jezika i označava osobu koja ima sluha za svoj narod. Da li je prethodnik imao sluha za svoj narod?Danas je Ombudsman inokosni državni organ koji se stara i unapređuje ljudska prava i slobode. Podsećanja radi, Republika Srbija je u svoj pravni poredak još 2005. godine donela Zakon o zaštitu građana. Postojanje ove institucije utvrđeno je Ustavom Republike Srbije iz 2006. godine, a Zaštitnika građana Narodna skupština Republike Srbije je usvojila, odnosno Saša Janković je stupio na dužnost 23. jula 2007. godine. Imao je još jedan mandat koji mu je Skupština usvojila 2012. godine.Ono što želim da kažem, zaista, još jednom ponavljam, poštujem nezavisnost institucije, jedna takva institucija je važno da postoji u Republici Srbiji, ali da li i sadašnji v.d. isto neki Janković, Miloš Janković, da li on i dalje radi svoj posao? Da li on radi posao za koji je plaćen budžetskim novcem Republike Srbije? Taj Miloš Janković ne reaguje na natpise jednog tabloida koji već danima, nedeljama iznosi najgnusnije laži i neistine o predsedniku Aleksandru Vučiću.Zašto taj vršilac dužnosti ne reaguje u ovakvom slučaju? Zašto ne vodi računa za svoj posao, zašto nije odgovoran za svoj posao, za koji je debelo plaćen? Zašto jednostavno čovek, koji se isto preziva Janković, a trenutno je na funkciji vršioca dužnosti, ne reaguje kako bi se ovaj javašluk zaustavio?Znate, vama se na tviteru pojavi umrlica predsednika Republike Srbije gospodina Aleksandra Vučića i

Pojave koje nam se dešavaju na srpskoj političkoj sceni moramo javno osuditi. Imamo današnji broj „Blica“ koji je preneo izjavu „Nedeljnika“ ne mogu vam reći ko mi je od političara sugerisao da se kandidujem za gradonačelnika. Rodoljub Šabić, Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka izjavio je da su do njega dolazili predlozi za kandidaturu za gradonačelnika Beograda, ali nije jasno da o njima nije ozbiljno razmišljao.Znači, da li vama institucija nezavisnog državnog organa omogućava da se vi kandidujete, bilo to gradski, lokalni, predsednički izbori, da li vi tu funkciju koristite da štitite interese građana? Da li postupate u skladu sa Zakonom koji jasno propisuje vaše nadležnosti ili se vi bavite politikom?Prosto gospodo Šabiću, Jankoviću, odlučite se. Vi primate platu iz budžeta RS da obavljate svoj posao, a ne da se bavite politikom. To je moje viđenje Zaštitnika građana. Na samom kraju želim da kažem da ću u danu za glasanje svoju podršku dati Zoranu Pašaliću za Zaštitnika građana. Takođe, glasaću i za reizbor dosadašnjih članova Fiskalnog saveta.

nezavisno i samostalno u skladu sa Ustavom i zakonima. Dakle, posle skoro 10 godina treba da dobijemo Zaštitnika građana umesto zaštitnika DOS-a.Govorilo se dosta o nezavisnosti i samostalnosti zaštitnika prava građana i o tome mogu da govorim na osnovu nekog dosadašnjeg iskustva. Prethodi Zaštitnik građana Saša Janković, ako se ne varam izabran je 2007. godine uz podršku bivšeg režima, a svoj mandat je završio kao predsednički kandidat tog istog bivšeg režima. Onda neko nama kaže da nismo spremni da trpimo kontrolu.Zapravo, sama ta kandidatura Saše Jankovića predstavlja ruganje građanima Srbije, ruganje nezavisnim institucijama i na kraju krajeva, ruganje Ustavu i zakonu koji najoštrije zabranjuje Zaštitniku građana da se bavi politikom. To negde pokazuje i sam princip rada bivše vlasti. Sa jedne strane spremni ste da se pozivate na institucije i zakone, a ako vam je to u interesu, prekršićete svaki zakon i zloupotrebiti svaku insituciju, da se pozivate na demokratiju i ljudska prava, ali ako se osetite politički ugroženim bićete spremni da vešate na trgovima da palite ovu Skupštinu, da linčujete ljude.Saša Janković je simbol rada bivšeg režima. bivšeg režima. Niste ga preterano branili, ali tu mogu da vas razumem, jer iskoristio je vašu infrastrukturu da bude predsednički kandidat, a kasnije napravio svoju partiju. Govorilo se o dužini studiranja, a meni se čini da smo negde u oktobru prošle godine svi zajednički zauzeli stav da dužina studiranja ne može da bude jedini kriterijum. Kada smo produžavali rok za završetak studija starim studentima, opozicija je bila najglasnija u tome da to ne može biti kriterijum i da treba taj rok da se produži.Znam jednog predsednika, jedne stranke koji je bio i bivši ministar odbrane, poznat po vračarskim pašnjacima, koji je studirao 13 godina, pa je možda i to bio razlog takvog stava opozicije. Kakav je bio student gospodin Zoran Pašalić, iskreno ne znam, ali imam informaciju da kao student nije imao pištolj i da iz tog pištolja u njegovom stanu nije ubijen čovek.Šta očekujem od novog Zaštitnika građana? Očekujem da mu svi građani budu jednaki, da na društvenim mrežama ne blokira građane koje bi istovremeno trebao da štiti, očekujem da razdvoji ono što se zovu prava građana i ljudska i manjinska prava sa politikom, i da se to nikada ne spaja i da to danas bude standard.Kao što je uvaženi kolega Neđo Jovanović juče rekao, kontrola ovog parlamenta, kontrola rada Vlade predsednika Srbije, to nije posao zaštitnika građana, to nije posao nigde u našem okruženju, to se ne dešava nigde ni u EU. Dakle, očekujem da institucija Zaštitnika građana vrati svoj ugled koji je izgubila u prethodnom periodu, i da budem potpuno iskren, ne znam previše o gospodinu Zoranu Pašaliću i o njemu ću suditi isključivo na osnovu njegovog rada, baš kao što to sada radim kada je u pitanju i prethodni Zaštitnik građana.Kada je u pitanju Fiskalni savet, ono što je tragično danas u našoj zemlji, što je gotovo nemoguće bilo gde čuti argumentovanu kritiku, dakle možete videti u medijima umrlice predsednika Srbije, umrlice za živim čovekom, konstantne laži o njegovoj porodici, o njegovom bratu, o njegovoj deci, na dnevnom nivou izmišljene afere, a konstruktivnu i argumentovanu kritiku ne možete čuti nigde. Tu mislim da je Fiskalni savet imao svoju ulogu i da se iz njihovih kritika uvek mogla videti dobra namera i želja da Vlada radi sve bolje.Fiskalni savet je umeo i da pohvali i da kritikuje, i za nas je bio uvek takav da smo ga poštovali za razliku od opozicije koja kada Fiskalni savet kritikuje vlast, onda je Fiskalni savet najbolji, kada se Fiskalni savet pohvali, onda on ne a svi treba da se zapitamo kako smo došli do toga da Fiskalni savet bude branik argumentovanim kritikama, a da nigde u civilnom društvu, u nevladinim organizacijama, na kraju krajeva i u opoziciji, ne možemo čuti argumentovanu kritiku.Dakle, podržaću sve predloge sa željom da ove institucije u narednom periodu rade bolje i rade pre svega u korist građana, a ne u svoju ličnu korist. Hvala.

Ombudsman uživa imunitet, kao narodni poslanik bira ga i razrešava Narodna skupština.Sve procedure koje u zaštiti prava građana sprovodi ovaj nezavisni organ, uređena su Zakonom o Zaštitniku građana. Ustanovljavanjem ove institucije, građani su verovali da će moći da zaštite svoja prava koja nisu mogli pri državnim organima, što se u praksi do sada nije pokazalo tako. Jer, ombudsman reaguje u slučajevima kada postoje propusti u radu ili nesavestan rad organa javne vlasti, odnosno javne uprave pred kojima građani ostvaruju svoja prava.Ono što je za rad, ovako važnog nezavisnog organa, jesu principi kojih se ombudsman mora pridržavati u svom radu. To su zakonski i moralni principi utvrđeni i našim i međunarodnim propisima, odnosno na nivou međunarodne asocijacije ombudsmana.Podsetila bih na najvažnije principe na kojima se mora zasnivati rad Zaštitnika građana, a to su nezavisnost, neutralnost, nepristrasnost, politička nesvrstanost, poverljivost i dr. Ombudsman ne sme da ima ni jedan drugi položaj, niti da bude u bilo kojoj organizaciji koja bi dovodila u pitanje nezavisnost i objektivnost. Ne sme da bude član ni jedne partije, sa takvom praksom već imamo negativna iskustva. Građani moraju biti jednaki u ostvarivanju svojih prava, a ne da to zavisi od političke ili neke druge pripadnosti.Zakonska obaveza ombudsmana jeste da na zakonom definisan način i po ustanovljenim procedurama štiti prava građana u sledećim oblastima: ljudska prava, prava pripadnika nacionalnih manjina, prava deteta, prava osoba sa invaliditetom, prava lica lišenih slobode, rodna ravnopravnost, savetodavna pomoć i dr.Verujem da će novi Zaštitnik građana ubuduće imati manje posla, jer ova kao i prethodna Vlada čine sve da modernizuju i kadrovski opreme sve javne službe i državne organe pred kojima građani ostvaruju svoja prava. Dobro upravu moraju da karakterišu, poštovanje i dostojanstvo stranke, etičnost, savesnost, stručnost, nepristrasnost, delotvornost. Samo ovakva uprava vraća dostojanstvo građanima koji imaju ustavno i zakonsko pravo da na najbolji i najjednostavniji način ostvaruju svoja prava pri državnim organima.Koliko su velika ovlašćenja Zaštitnika građana, govori i činjenica da on ima diskreciono pravo da odlučuje da li će i kako da postupa u pogledu pojedinih ili kolektivnih slučajeva. Ombudsman može da inicira postupak na osnovu neposrednog uvida ili svog direktnog saznanja. Ombudsman ima pristup svim informacijama i svim licima u organizaciji kako je dozvoljeno po zakonu. Garanta autoriteta ombudsmana, među građanima, jeste njegova politička neutralnost,

Zahvaljujem.Poštovani predsedavajući, drage kolege narodni poslanici, uvaženi građani Srbije, na dnevnom redu današnje rasprave nalaze se predlozi kandidata za članstvo Odbora za borbu protiv korupcije, kandidata za izbor članova Fiskalnog saveta, kao i predlog odluke Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo za izbor kandidata za Zaštitnika građana.Na osnovu biografija koje se nalaze uz date nam predloge, moramo se složiti da se radi o stručnim i kompetentnim ljudima, a o njima govori i njihov dosadašnji rad i iskustvo.Danas ću govoriti o predlogu Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava za izbor kandidata za članove Fiskalnog saveta. Fiskalni savet je nezavisni državni organ odgovoran Narodnoj skupštini Srbije. Funkcionisanje Fiskalnog saveta određeno je Zakonom o budžetskom sistemu. Misija Fiskalnog saveta je kredibilitet fiskalne politike sa aspekta poštovanja utvrđenih fiskalnih pravila, da obezbedi javnost i odgovornost u vođenju fiskalne politike. Da bi ispunio postavljene ciljeve, Fiskalni savet proverava makroekonomske i fiskalne pretpostavke korišćene za izradu vladinih dokumenata, daje nezavisnu i kredibilnu ocenu ekonomske politike, procenjuje u kojoj meri je Vlada poštovala fiskalna pravila, koju je utvrdila, kao i ostale nadležnosti.Odbor za finansije je na osnovu člana 55. Poslovnika Narodne skupštine, polazeći od navedenih predloga za predsednika, predložio dosadašnjeg predsednika

Altiparmakov.Fiskalni savet je svojom kritikom pre svega konstruktivnim predlozima pružio značajan doprinos uspešnoj ekonomskoj politici Vlade Republike Srbije, pokazujući da stručnost, znanje i iskustvo garant uspeha. Predlozi Fiskalnog saveta su išli u pravcu smanjenja javnog duga i kontrolisane inflacije. S obzirom da je svojim radom pokazao da deluje kao tim stručnih pojedinca, ne treba ga menjati. Pozivam svoje kolege poslanike da u danu za glasanje prihvate ove članove. Zahvaljujem.

nema sumnje da je institucija Zaštitnika građana veoma važna za zaštitu ljudskih i manjinskih prava. Sećam se, tada kada je uspostavljena ova institucija, vest o tome među pripadnicima bošnjačke zajednice u Srbiji primljena je sa velikom radošću, ali je, nažalost, ubrzo usledilo razočaranje obzirom na to kako se ponašao Zaštitnik građana, u to doba Saša Janković, prema problemima sa kojima se suočavala bošnjačka nacionalna zajednica.Imamo nekoliko veoma izrazitih primera kršenja prava ove zajednice i brutalne zloupotrebe vlasti, tada Vlade i vlasti DS, gde je gde je Saša Janković kao Zaštitnik građana prećutno, odnosno nečinjenjem zapravo podržavao takva ponašanja režima prema pripadnicima bošnjačke nacionalne zajednice.Tada je izvršena agresija prema Islamskoj zajednici, cepana zajednica zloupotrebom vlasti na svim nivoima, od Ministarstva vera, do zloupotrebe policije i drugih segmenata vlasti, kada su se pripadnici ove zajednice obraćali Zaštitniku građana, koji nije preduzeo ništa da zaštiti pravo građana. Otimana je imovina Islamske zajednice, isterano je više od 90 veroučitelja te Islamske zajednice, a sve to suprotno zakonu i zloupotrebom vlasti, ali i tada Zaštitnik građana ne reaguje i time podržava kršenje prava tih građana.Ono što je predstavljalo vrhunac zloupotrebe vlasti, jeste 2010. godine

pripadnika bošnjačke nacionalne zajednice 1945. i 1946. godine streljano, gde se nalaze masovne grobnice, i tada je lokalna samouprava u Novom Pazaru odlučila da podiže objekat na tom stratištu. Građani su se tome suprotstavili, a tadašnja vlast uputila preko 1500 pripadnika specijalnih jedinica uz upotrebu sile. Dakle, došlo je do nasilja, razbijanja glava, i tada Zaštitnik građana nije reagovao.Nažalost, lokalne vlasti su to shvatile kao zeleno svetlo i mi danas imamo, svega pre nekoliko dana početi su radovi na izgradnji zgrade hitne službe na takođe istoj lokaciji, gde su pronađeni skeletni ostaci takođe masovnih grobnica, što zapravo predstavlja i dalje posledicu takvog odnosa prema pravima pripadnika pripadnika ove nacionalne zajednice.Imamo takođe i permanentnu zloupotrebu vlasti u pogledu opstrukcija akreditacija Internacionalnog univerziteta, takođe iz vremena Vlade DS, uz prećutni blagoslov Ombudstmana, odnosno Zaštitnika građana.Dakle, kakvog smo Zaštitnika imali najbolje znamo mi koji smo na svojoj koži osetili nezavisnost, odnosno veoma veliku pristrasnost Zaštitnika građana. Zato nam treba Zaštitnik građana koji će biti na strani građana u slučajevima zloupotrebe vlasti. Kakav je ovaj koji je predložen, to možemo znati tek kada mu damo priliku. Ovog prethodnog smo upoznali i videli kakav je. Ovome bi trebalo dati šansu, a shodno tome kako će se ponašati u slučaju obnašanja ove funkcije, onda ćemo suditi o njemu i izjašnjavati se o tome kako vrši ovu svoju funkciju. Hvala vam. **Vladimir Marinković** Hvala.Reč ima narodna poslanica Dijana Vukomanović.Izvolite, koleginice. Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, poštovani gosti, poštovani građani i građanke Republike Srbije, premda danas u Skupštini razgovaramo o jednom tehničkom kadrovskom pitanju, nesumnjivo je za sve nas da znamo da će predloženi kandidati uz podršku vladajuće koalicije biti izabrani, to je rutina, jer kad su rutinski sa 157 glasova izabrali Anu Brnabić i ostale ministre za staru-novu staru-novu Vladu, tako će uspeti i u ovom slučaju.Međutim, mi se danas bavimo jednom izuzetno ozbiljnom oblašću, oblašću ljudskih prava i sloboda. Zato me čudi što umesto da pričaju o kvalitetima kandidata koje su predložili, jer ti su predlozi došli iz vladajuće koalicije, predstavnici SNS i njihovih koalicionih partnera se obrušavaju na bivšeg Zaštitnika građana i na aktuelnog Poverenika za slobodu pristupa javnim informacijama i zaštitu podataka ličnosti, gospodina Šabića.Šta to govori? Govori da niste ništa naučili. Na onaj način na koji na koji aktuelni predsednik Aleksandar Vučić, po svom ličnom priznanju je rekao da nije razumeo šta se dešavalo u Evropi i svetu u vreme pada Berlinskog zida, ali ja vas uporno podsećam, ne samo Berlinski zid, vojno-politički zid, sovjetski blok je upravo pao i završio u kolapsu zbog problema nedovoljne zaštite ljudskih prava i sloboda, i ekonomskih i političkih. Tu grešku vi ponavljate upravo danas.Danas danas.Danas smo mogli da čujemo neuobičajenu lekciju predsednice Skupštine Maje Gojković, koja je ne samo, da tako kažem, dala političke packe gospodinu Šabiću i gospodinu Jankoviću, nego isto tako i budućem kandidatu Zoranu Pašaliću, pa mu je rekla u stvari, u prenesenom ili bukvalnom značenju, da zaboravi bilo kakve političke ambicije, da je on, eto tako, po volji vladajuće većine. To je neuobičajeno.Mi ne moramo da znamo imena Ombudsmana čak ni u Srbiji, ako ne znamo u okruženju ili ako ljudi u EU i u evropskim zemljama ne znaju imena Zaštitnika građana. To je dobro za demokratiju. Čak imate zemalja gde se ne zna ni ime predsednika. Eno, uzmite Holandiju ili neke druge zemlje, predsednika države ljudi ne znaju, zato što imaju poverenja da će onaj ko je dobio većinu postupati po Ustavu. Ovde to nije slučaj. non-stop udarate packe iz oblasti ljudskih prava i sloboda. Na udaru su mediji, nekad su na udaru građani, nekad seljaci, zavisi kako se ko buni. To nije dobro. To nije Srbija. nije Srbija. Podsećam vas da čak i u vreme Titove Jugoslavije, da tako kažem, i Republike Srbije bio je veliki standard zaštite ljudskih i manjinskih prava. Evo, i gospodin Zukurlić je podsetio na neke nemile slučajeve.Prema tome, ja vam kažem da Srbija propušta šansu da bude šampion ljudskih prava. Na kraju krajeva, 600 hiljada građana koji su glasali za Sašu Jankovića rekli su da je on uradio vrlo dobar posao. Prema tome, ja vas sada podsećam na onu čuvenu rečenicu koju su rekli u vreme donošenja Sretenjskog ustava – taj francuski rasad u srpskoj šumi neće se dobro primiti, ali klica i seme ljudskih prava i sloboda se vrlo dobro primilo na srpsko tlo i vi ne možete sa vašim političkim otrovnim pesticidom da ga zatrete.

tri nezavisne institucije. Ja sa ovim što je rečeno za ova dva dana mogu da se složim delom, a sa nečim ne. Iskoristiću ovih svojih pet minuta da kažem svoj utisak, da nam je 10 godina i dva mandata trebalo da u pravni sistem uspostavimo temelje institucije Zaštitnika građana.Sve bi bilo u redu da prethodni Zaštitnik građana Saša Janković nije počeo da koristi svoju funkciju u političke svrhe, pripremajući se i koristeći svoju funkciju za kandidaturu predsednika države. Svi oni koji su danas i juče osporavali kandidaturu Zorana Pašalića za Zaštitnika građana i podršku poslaničke većine tim povodom, želim da im kažem da smo mi 2012. godine u ovom visokom domu imali apsolutni konsenzus svih političkih stranaka i poslaničkih grupa, znači i pozicije i opozicije, i svih nevladinih organizacija i da je on bio jedinstven slučaj u tome što je zloupotrebio funkciju Zaštitnika građana, što je politizovao i što je dozvolio svojim postupanjem da se izgubi sinergija koja je postojala u društvu tim povodom. Ne znam kada ćemo imati takvu situaciju ponovo, ali je više nego jasno da smo je olako izgubili i da smo jedina zemlja u kojoj se Zaštitnik građana sa svoje funkcije kandidovao za predsednika države, koristeći državne resurse za svoju političku karijeru.Zakon jasno propisuje nadležnosti Zaštitnika građana. Ova institucija mora da bude nezavisna, posao Zaštitnika građana je da prepozna kada su ljudska prava ugrožena i da reaguje zbog toga. Zaštitnik građana mora da bude visoko moralna ličnost, kao i da ima odgovorno i profesionalno postupanje u skladu sa mandatom i nadležnostima koje nosi jedna tako značajna funkcija.Veoma je važno da budući Zaštitnik građana sarađuje sa parlamentom Srbije, da sarađuje sa nevladinim organizacijama, da bude u kontaktu sa građanima Srbije. Svi oni koji su u svojoj diskusiji na neki način okrivili volju većine za podršku novom Zaštitniku građana, uz odsustvo dijaloga, želim da ih podsetim jasno i precizno definisani uslovi i postupak za izbor Zaštitnika građana i da su voljom većine u ovom visokom domu izabrani i uvaženi revizor Sretenović koji ovde sedi i prethodni Zaštitnik građana i poverenica.Međutim, ovde se radi o nečem drugom. Ovde se radi o jednom besmislenom pokušaju osporavanja legitimiteta većine i legitimiteta većine da predloži kandidata za Zaštitnika građana i što je, po meni, još takođe na neki način nečuveno, osporavanje biografije kandidata Zaštitnika građana koga je predložila većina. nekom ne možete ništa drugo da nađete i da mu osporite bilo šta u njegovoj biografiji, u njegovom minulom radu, onda mu prebrojavate koliko je puta polagao neki ispit, koliko je godina studirao, izvlačeći to na jedan veoma ružan način iz konteksta, ne uzimajući u obzir životne okolnosti zbog toga.Ono što je nesumnjivo je da kandidata većine za Zaštitnika građana gospodina Pašalića karakteriše bogato radno iskustvo, stručnost i rezultati koje je imao u dosadašnjem radu. Takođe, veoma je važno da ovu instituciju treba ojačati, da je treba depolitizovati i možda najbolje govori šta znači argumentovana i konstruktivna kritika koja postaje pokretač određenih promena je upravo i predlog za predsednika Fiskalnog saveta. Zbog toga ću u danu za glasanje podržati sva ova tri predloga. **Vladimir

uzela nam je ovih dana svima nama priča o Zaštitniku građana. Malopre je predsednica Skupštine vrlo lepo nešto rekla i meni se to svidelo. Kaže – da smo u prvom razredu naš govor bi počeo „Janković je bio loš Zaštitnik građana, a Pašalić će biti bolji“. Potpuno se slažem, Janković je bio loš. Ja bih uz to „loš“ dodao još nekoliko atributa – “jako loš“, „užasno loš“, ali se sa drugim delom ne mogu složiti. Ne mogu se složiti jer da li će Pašalić biti bolji ili gori, mene kao narodnog poslanika treba da opredeli nešto što se zove njegovom biografijom.Čuo sam, vi ste pokušavali da branite, da pričate po zakonu od nekih četiri uslova koje bi on kao kandidat za Zaštitnika građana trebalo da ispuni, on po svemu sudeći ispunjava samo prvi - da je završio Pravni fakultet. Ali to njegovo završavanje Pravnog fakulteta je nešto što mene nikako ne može da fascinira jer osoba koja je studirala 13 godina i nakon 13 godina studiranja imala prosečnu ocenu 6,73, pa onda jedno sedam godina se bavila radom u advokatskoj kancelariji, pa relativno kasno položila ispit i ušla u pravnu struku, pa onda u toj pravnoj struci bavila se pitanjem rada u prekršajnim organima, uz dužno poštovanje svih onih sudija koji tamo rade. Neki eminentni profesori Pravnog fakulteta meni su objašnjavali da su prekršajni sudovi, kaže – relikt komunizma. Oni su uvedeni u ono doba kada je policijskoj represiji koja je sprovođena na trebalo dati brzi sudski legitimitet, pa su mi čak pojasnili da EU kojoj toliko težite će da stavi pred nas zahtev da se ti prekršajni sudovi i ukinu. Dakle, ni taj segment njegovog rada nije nešto što će mene da fascinira.Ali jedna druga stvar u celoj priči meni smeta i najviše me boli. Recite mi, a ja taj odgovor nisam čuo, svi su pričali – kako je moguće u zemlji Srbiji i po starom Zakonu o visokom školstvu i po novom Zakonu o visokom školstvu, da osoba koja je imala srednju ocenu 6,73 upiše postdiplomske studije? Ja znam da se uvek tražila minimalna ocena osam. Kako je dotični gospodin magistrirao? Kako je moguće da je sa 6,73 upisao postdiplomske studije? Nisam dobio odgovor, ali bih voleo to da vidim. Da li je to razlog što je napravio otklon, pa umesto magisterijuma na Pravnom fakultetu otišao da magistrira na FON-u? Meni priča nije jasna. Po onome kako sam ja u razgovoru sa, opet ponavljam, eminentnim profesorima Pravnog fakulteta saznao, to je, bogami, protivzakonito.Kako će Zaštitnik građana da bude onaj ko je uradio nešto što nije u skladu sa zakonom? Zato ja za takvog Zaštitnika građana neću glasati. On ne može da bude moj Zaštitnik građana, bez obzira što je onaj prethodni bio nikakav. Ali i kod tog prethodnog malopre sam čuo jednu priču. Tačno je, on je podneo ostavku na mesto Zaštitnika građana neposredno pošto se kandidovao za predsednika države, ali mi smo, gospodo iz vlasti, i mi smo, gospodo iz opozicije, kao narodni poslanici imali prilike da ga razrešimo odmah, da sazovemo sednicu i da ne dozvolimo da u kampanji koristi državna sredstva kao nešto što je njegovo. Nažalost, politička procena je bila takva da to ne treba raditi, tako da ću se ja setiti ovde moga profesora koji je govorio – neka mene meni, trebaću ja sebi. Nijedan ni drugi neće biti moj Zaštitnik građana, ja o njima ne mogu da sam pomislio da ovaj loš prosek predstavlja trend koji SNS zastupa jer ja dosta često sa rezignacijom govorim o ovome, jer to je loša poruka studentima, kada sam dobio izuzetan predlog od predsednika države gospodina Aleksandra Vučića da za kandidata u Agenciji za borbu protiv korupcije bude predložen mlad doktor Stanković Miloš. biografiju. Sa 23 godine završio je Pravni fakultet sa prosečnom ocenom 9,55. Osam godina nakon toga doktorirao je i sve je to bilo briljantno i zaista ja sam rekao – izuzetan primer. Međutim, uzmem ja i počnem da gledam njegovo radno iskustvo iz biografije i neke stvari meni počnu da upadaju u oči.Kaže – 2008. godine primljen je za zvanje saradnika u nastavi za užu naučnu oblast građevinsko-pravnu, predmet – nasledno pravo. Pa 2009. godine je proizveden u zvanje asistenta za užu oblast građevinsko-pravnu, predmet – nastavno pravo. Pa mu obnovljeno 2012. godine zvanje asistenta za predmet – nasledno pravo.

to nije bilo jasno i zovnem opet one malo pre pomenute profesore fakulteta i pitam kako je to moguće? Kažu - Veso, to nije moguće, to je protivzakonito. On nije mogao da bude izabran za to. Ja kažem – kako, čovek je izuzetan student, brilijantan, nagrade na govorništvu, šta se dešavalo? I dobijem objašnjenje – u pitanju je bila samovolja bivšeg predsednika RIK-a, gospodina Dejana Đurđevića, koji je profesor na tom fakultetu i koji je, prema onome što su meni rekli ti profesori, doslovno rekao ovom izuzetnom mladom čoveku: „Momče, kupi prnje i idi sa moje katedre“.Da li je moguće da je tako urađeno? Da li je moguće da mi hoćemo da ovakvog mladog čoveka izgubimo, koji je inače i doktorirao na temi – ugovor o nasleđivanju između supružnika, koji je ceo život svo svoje znanje, energiju, brilijantno školovanje, jednoj oblasti posvetio, a da onda nečija samovolja, pa makar to opet bio bivši predsednik RIK-a ispred SNS, meni je žao, on je asistent na tom predmetu, kažu da je gospodin Stanković bio asistent profesora Antića, profesor Antić je otišao za ambasadora u Lisabon, došlo je do toga, i onda se tražilo rešenje.Nemojmo ovakve stvari izmiču kontroli. Vi ste u prilici, kao vlast, da to ne dozvolite, da to sprečite. Meni ne smeta što je on bio 51. potpisani koji je podržao gospodina Aleksandra Vučića, to je njegovo pravo, to je njegovo mišljenje, on je meni brilijantan i ja ću za njega da glasam. Ali, ova stvar ozbiljno postavlja pitanje da li on može da radi u Agenciji za borbu protiv korupcije, jer nije uspeo da se izbori za svoje radno pravo? Kako će se onda boriti sa drugim pošastima koje će ga, nažalost, na tom mestu sretati? Hvala. Hvala.Povreda Poslovnika, Maja Gojković. Izvolite.

Kraljevine Holandije kao dobro uređene države, države u kojoj se poštuju demokratska prava i vladavina prava i zaštićuju se ljudska prava na pravi način, te da građani Holandije ne znaju ko je njihov predsednik. Naravno da ne znaju ko je njihov predsednik zato što je Holandija Kraljevina Holandija i oni znaju ko je kralj Holandije, a predsednika nemaju. Hvala vam. Mislim da smo dužni da to ispravimo. **Vladimir Marinković** Hvala.Da li želite da se Narodna skupština izjasni Srđan Nogo, povreda Poslovnika. **Srđan Nogo** Ukazao bih na povredu člana 103. Poslovnika koji u stavu 1. precizira da narodni poslanik može ukazati na povredu Poslovnika neposredno po učinjenoj povredi.Da po učinjenoj povredi.Da li je to što se u svojstvu poslanika iz klupe za poslanike javila predsednica parlamenta za reč, sa željom da ukaže na povredu Poslovnika? Da li se posebna pravila primenjuju na predsednika parlamenta i da li za nju ne važi ovaj Poslovnik, nego ima neki poseban? Jer, ja nisam čuo do sada da je neki poslanik mogao da ukaže na povredu Poslovnika koja je učinjena ranije. Pre nje je govorio gospodin Dragan Vesović, a koliko sam razumeo, Dragan Vesović nije taj poslanik, jer je on muškarac, a ovde se radilo o nekom poslaniku ženskog pola koji je učinio povredu Poslovnika.Nama iz opozicije se ne dozvoljava da ukažemo na povrede Poslovnika u takvim slučajevima, ali očigledno poslanicima vladajuće većine i konkretno predsednici se izlazi u dobro razjašnjenje u skladu sa Poslovnikom.Još jednom povreda Poslovnika, reč ima Maja Gojković. Zahvaljujem.Treba dobro proučiti član 103. i znati kada se neki poslanik javio. Javila sam se dok je govorio poslanik Vesović, vi ste verovatno postupili ne želeći da ga prekinete i da odmah meni date reč i ja vam se na tome zahvaljujem. Ali, uvaženi poslanik zaista ne može da izbriše činjenicu da je poslanica Vukomanović rekla da je Holandija republika, a ona je kraljevina. Želim ponovo da ponovim da je Holandija kraljevina i da nema predsednika države, pa je normalno da građani Holandije ne znaju ko je predsednik države, kad ga nemaju.Prema tome, molim da me ne edukujete kako se koristi Poslovnik.

Za ovo malo vremena što je ostalo poslaničkoj grupi, ja bih pokušao da se vratim na temu ove naše dvodnevne sesije koja kao da je samo spoljašnji povod da bi se onda u vezi sa tim pričalo o svemu i svačemu. Mislim da je ton tome dala skupštinska većina, a to se pogotovo videlo danas, sa jednom dozom agresije i netrpeljivosti koja je natprosečna čak i za naše standarde ovde u Skupštini, a navikli smo na svašta.Posebno je izgleda to izraženo u trenucima kada nema argumenata. Jer, što je manje argumenata, to je više uvreda za opoziciju i to je više pričanja van teme. Naravno, to važi i obrnuto.Kao što rekoh, ima nas raznih, nismo svi cvećke, ni sa jedne, ni sa druge strane. Kao što ni kandidati naši nisu uvek jednako savršeni, ali u ovom slučaju je ipak odgovornost na parlamentarnoj većini. Zato je vaša odgovornost, drage kolege, kao što bi bila odgovornost predsednika parlamenta da, recimo, upozori na atmosferu i da nam obezbedi tišinu, da se može nešto čuti u ovoj sali, a vi to ne činite.Elem, odgovornost je skupštinske većine da gleda koga predlaže i da onda bude spremna da istrpi konsekvence tog svog predloga.Mi smo ovde videli da se ubedljivo najviše vremena potrošilo na kritiku rada bivšeg Zaštitnika građana, i to iz dva razloga. Prvi je zato što ga se jednim delom izgleda plaše, zaziru od njega ove kolege iz vladajuće većine, a s druge strane zato što nemaju mnogo toga dobroga da kažu o svom kandidatu.Mene čudi nešto drugo, što nisu više vremena posvetili opravdanim pohvalama drugim kandidatima koji su mogli, koji su ovde predloženi, nego su se ustremili samo na Zaštitnika građana, i to na gospodina Jankovića. On je sada politička figura. Bilo je šta je bilo, vi ste glasali za njega, nisam ja glasao za njega.S druge strane, predložili ste čoveka koji je, kao što smo čuli, studirao 13 godina i ima prosek 6,73 ili 6,75. Dakle, to je relevantna činjenica. Da ne govorimo o tom članstvu u upravnim odborima Crvene Zvezde i Partizana. Ja sam siguran, a to je poenta, drage kolege, da biste vi iz svojih redova mogli naći bolje kandidate, a sigurno ste mogli, i među poslanicima i među članovima Odbora za pravosuđe. I nije u redu da na ovaj način se blamira institucija Skupštine koja sada treba, i vi, pa onda posredno i mi svi kao parlament, da izglasamo takav predlog.Nije slučajno predsednik Vučić, koji, naravno, zna šta radi, on je položio i čovek ima prosek 9,55, on je mogao da nađe nekog isto tako, nekog indijanca, pa da kaže – ali, on je strašno talentovan, on je genije i radiće dobro svoj posao. Ali, on to nije uradio, prepustio je vama da se blamirate.Poslednji put vas molim, apelujem, povucite svoj predlog, pa onda poentirajte na ovim drugim predlozima koji su kvalitetni više ili manje i mi tu nećemo imati bog zna šta da prigovorimo. Hvala. Đukanović. Izvolite. **Vladimir Đukanović** Uvaženi predsedavajući, član 107.Ovo je zaista skandal i neverovatno da niste reagovali, upravo je malopređašnji govornik rekao, da su ovde kandidati koji se predlažu Indijanci. Našta to liči? On koji je menjao naciju, on nekome to prigovara. On traži prosek? Koliki je prosek bio Jankoviću? Šta je znao o Janković 2007. godine kada ga tako podržava.

Hvala kolega Đukanoviću.Obzirom da je bilo jako bučno, velika graja u sali, moguće da sam propustio, da nisam čuo. Izvinjavam se. Naravno, da nećemo dozvoljavati takvu vrstu izražavanja. Tako da nisam prekršio Poslovnik.Da li hoćete da se Narodna skupština izjasni? Ne, hvala.Idemo dalje, reč ima Miladin Ševarlić. Nije

vam.Poštovani predsedavajući, dame i gospodo narodni poslanici, posebnu pažnju današnje objedinjene rasprave izaziva predlog izbora Zaštitnika građana, s tim u vezi ću ovo izlaganje posvetiti ovoj tački dnevnog reda.Na zvaničnoj internet prezentaciji ovog organa države našli smo definiciju u čijem se prvom delu kaže, Zaštitnik građana je nezavistan i samostalan državni organ zadužen da štiti i unapređuje poštovanje sloboda i prava.

manjina.Analizirajući rad prethodnog Zaštitnika građana prema ovoj definiciji utvrđujemo da je bio sušta suprotnost istoj. Kao Zaštitnik građana Saša Janković nije bio ni nezavistan, ni samostalan državni organ. To su ponajbolje osetili pripadnici bošnjačkog naroda i njihove institucije za vreme vlasti DS i režima Borisa Tadića u sprezi sa lokalnom vlašću SDA i SDP Sulejmana Ugljanina i Rasima LJajića u sandžačkim gradovima. Izloženi brutalnom kršenju Ustava i zakona od strane državnih i lokalnih režima tog perioda Bošnjaci su se mnogo puta obraćali Jankoviću tražeći od njega da radi svoj posao, međutim, vrlo često su dobijali izgovor da je nemoćan, da nije nadležan, da ne može i tako dalje, a sve se odnosilo na aspekte zaštite prava i sloboda građana koji su u opsegu njegovog posla.Kako se ponašao Zaštitnik građana u slučajevima islamske zajednice, internacionalnog kurioziteta, čuli smo od kolege Muamera Zukorlića, ništa bolje njegov odnos nije bio prilikom izbora za Bošnjačko nacionalno veće 2010. godine i direktno u kršenje ustavni i zakonski regulativa od strane tadašnjeg ministra Čiplića, a onda u jeku svog političkog uzletanja 2016. godine zloupotrebljavajući poziciju o Zaštitniku građana aktivno učestvovao u pokušajima izazivanje nemira u Sandžaku kroz huškanje naroda i državnih organa protiv izgradnje zgrade fakulteta za islamske studije. ono što je poražavajuće i sramno na sve pozive porodica otetih i ubijenih u Sjeverinu i Štrpcima , Zaštitnik građana se nije jasno određivao i nije iskoristio sve zakonske okvire da izađe u susret njihovim zahtevima koji su bili opravdani.Sve su to pokazatelji da je bivši Zaštitnik građana, umesto servisiranja građana sve vreme svog mandata, bar kada su u pitanju Bošnjaci, servisirao politiku svojih nekadašnjih mentora, a sadašnjih partnera.Pogubnost

Iako smo tragali da li je Saša Janković reagovao u ovom slučaju da upozori svog kolegu na kršenje zakona i zloupotrebe položaja, nismo naišli na takve podatke, ali smo naišli da je na prethodnim izborima dobio podršku dela političke partije tutinskog Zaštitnika građana.Navodeći građana.Navodeći ove primere lošeg, zavisnog, ne samostalnog i političkom trgovinom motiviranog delovanja prethodnog Zaštitnika građana, hteli smo da kažemo da ova institucija u budućnosti mora biti drugačija, te da novi Zaštitnik građana ne sme ponoviti svoje greške svog prethodnika.Činjenica da je gospodin Pašalić kao prekršajni sudija imao snage i smelosti da izrekne sudsku kaznu tadašnjem predsedniku Republike Borisu Tadiću, dosta govori da poseduje kvalitete da samostalno, nezavisno i nadpolitički obavlja ovu važnu funkciju državi.Zato ćemo u danu za glasanje podržati ovaj predlog i nadam se da će naša podrška biti zalog tome da gospodin Pašalić kao budući Zaštitnik građana vodi računa o pravima pripadnika manjinskih naroda i zajednica, da ista ne budu kao za vreme njegovih prethodnika i bivšeg režima u najvećem broju slučajeva samo papirnata, već za sve pozitivne zakonske odredbe iz oblasti zaštite manjinskih naroda i nacionalnih zajednica suštinski zažive.

je i vreme svih poslaničkih grupa i lista je iscrpljena.Pitam u skladu sa Poslovnikom da li neko želi da iskoristi pravo iz člana 96. Poslovnika.Reč **Petar Petrović** Poštovana predsednice, dame i gospodo narodni poslanici, dozvolite mi da u ime poslaničke grupe Jedinstvene Srbije kažem da ćemo mi podržati sve predloge koji su danas ovde pred nama za glasanje,

smo čuli mnogo kritika na njegovo ime, počev od toga koliko je studirao, kolika mu je prosečna, gde je bio, šta je radio itd, ali me posebno iznenađuje, da ne upotrebim neki teži izraz da su te kritike dolazile od onih koji su ga 2002. ili 2003. godine kada su bili na vlasti u gradu Beogradu postavili za starešinu sudije za prekršaj grada Beograda, tada je to bio upravni postupak u skupštinama, opštinama, odnosno gradu.Onda 2010. godine prilikom, tzv. velike reforme sudstva u Srbiji, gospodin Pašalić je postavljen za predsednika Višeg prekršajnog suda, tada je to bio Viši prekršajni sud od strane istih onih koji danas kritikuju i koji kažu da je toliko godina studirao itd.Sa druge strane, gospodin Pašalić je u svom dosadašnjem radu pokazao izuzetne rezultate u pogledu organizacije novih sudskih organizacija prekršajnih sudova i želim da vas podsetim, za one koji nisu znali da gospodin Pašalić kao sudija za prekršaj Grada Beograda, još 2003. godine dana presude, kojim je zaštitio migrante u Gradu Beogradu koji su tada bili napadnuti, šikanirani itd, od strane nekih koji su prekršili prava migranata u Gradu Beogradu. Toliko, da se zna da on nije znao da štiti neka prava građana drugih nacionalnosti i nacionalnih manjina itd.Kada nekog kritikujemo koliko godina je studirao, treba da znamo razloge zašto je neko toliko studirao.

drugo.Želim da vam kažem da je u Jagodini bio izvrstan stručnjak koji je studirao 15 godina medicinu, ali je posle toga doktorirao i bio izuzetan stručnjak. NJemu je prosek šest i nešto na Medicinskom fakultetu. Hoću da kažem da sam prosek ocena na fakultetu ne mora da znači da će neko biti izuzetan stručnjak u svojoj oblasti.Toliko o Pašaliću, toliko o Zaštitniku građana. Ja sam siguran da će gospodin Zoran Pašalić dobro obavljati posao, bolje će obavljati posao nego njegov prethodnik, a i siguran sam da neće koristiti funkciju u političke svrhe, da se sutradan kada mu ističe mandat kandiduje za neku funkciju u državi Srbiji.Kada su u pitanju drugi kandidati, kao što su kandidati iza članova odbora Agencije za borbu protiv korupcije, to su kandidati koji su predloženi od ovlašćenih predlagača i mi možemo ili da prihvatimo ili da ne prihvatimo te predloge.U ime Jedinstvene Srbije kažem da ih treba prihvatiti i mi ćemo glasati za te kandidate.Međutim, koliko su neki predlagači principijelni u svojim predlozima i koliko vode računa o tome da taj odbor dobro radi, taj predlog na svu sreću nije ovde danas pred nama. Stigao je bio jedan predlog koji je vraćen predlagačima da se za člana Odbora Agencije za borbu protiv korupcije kandiduje ili predloži osoba koja je kažnjavana od tog Odbora Agencije za borbu protiv korupcije zato što nije poštovala Zakon o borbi protiv korupcije. Toliko o principijelnosti, toliko o doslednosti, toliko o pravičnosti.Kada govorimo o trećem telu, o kome danas raspravljamo, takođe će Jedinstvena Srbija podržati taj predlog, jer je upravo on došao od predlagača ovlašćenog, odnosno ovlašćenih, da ih predlože, a upravo su ti koji se ponovo predlažu najviše kritikovali određene budžetske, budžetske, finansijske i druge stvari koje su dolazile iz Vlade Republike Srbije.Dakle, predlagači su rekli da je dobro nekad i kritikovati nešto, a ne samo hvaliti i zato ćemo podržati taj predlog.Na kraju, pozivam sve poslanike, koleginice i kolege da podržimo predloge koji su danas pred nama i da idemo dalje. Hvala lepo. **Maja Gojković** Hvala.Poštovani građani, dame i gospodo, raspravljali smo, evo, dva dana o predlozima za kandidate za Fiskalni savet, za Odbor Agencije za borbu protiv korupcije i za Zaštitnika građana i jako je bitno da ponovimo neke ključne stvari o kojima smo ovde danas i juče diskutovali, a to je da proces izbora ovih kandidata je potpuno većina je objašnjavala kako ih zakon ne obavezuje na transparentniju i bolju proceduru, proceduru u kojoj će narodni poslanici moći da postavljaju pitanja kandidatima, gde će se zaista raspravljati o njihovim planovima rada i činjenica jeste da u ovom loše napisanom Poslovniku nema ništa o tome, odnosno ne postoji obaveza, ali takođe ne postoji u ovom istom Poslovniku ni zabrana da se kandidati pojave na Odboru, da na odborima odgovaraju na pitanja poslanika, da prilože svoj program rada. Verovatno i svi znate da gde god se prijavite za neki posao da je taj intervju obaveza, izgleda svuda osim u Narodnoj skupštini Republike Srbije.Tako da, kandidati se nisu ni pojavili na odborima, recimo, kandidati za Fiskalni savet nisu ni došli, kandidati za Odbor za Agenciju za borbu protiv korupcije se nisu ni pojavili. Pojavili su se kandidati za Zaštitnika građana, opet izbegavali pitanja. Predloženi kandidat nije odgovarao na njih i to instruisan od strane predsednika Odbora da to ne čini. Znači, praktično, ovo je jedna velika farsa. Poslanici nemaju mogućnost da da vrše svoju ustavnu ulogu, da ispunjavaju zakonsku obavezu i da sa punom odgovornošću biraju kandidate, jer nisu mogli da im postavljaju pitanja. Mnoge stvari su ostale sporne. Na ovakav način stvari ne bi trebalo raditi.Činjenica jeste, i ono na šta se vladajuća većina uglavnom izvlači, je - ovako je rađeno i ranije, pre 2012. godine. Mi kažemo – ovako je pogrešno. Ako vam Ministarstvo finansija da ovakav jedan predlog za člana Fiskalnog saveta, jedna rečenica, ovde između moja dva prsta se vidi ta jedna rečenica, u kojoj samo kažu ko je kandidat. Isto tako Narodna banka, jedan pasus. Ovim vidite da zaista ne postoji poštovanje ove institucije, da bi minimum minimuma trebao da bude da možemo otvoreno da razgovaramo sa kandidatima o njihovim planovima rada. Pošto ni jedan kandidat taj plan rada nije podneo, poslanici DJB neće glasati ni za jednog kandidata. Moguće je da među njima ima i dobrih kandidata, ali ako toliko ne poštujete Narodnu skupštinu i ne podnesete plan rada, glas sigurno nećete dobiti od DJB. Hvala. **Maja Videnović** Hvala.Predsednik Srbije, SNS, ne podnose kontrolu, ne podnose novinare koji pitaju građane koji slobodno misle, institucije koje zvocaju, kako oni sami kažu.Ovoj vlasti su potrebni bolji građani. I danas će izabrati zaštitnika vlasti uz najavu da će rasformirati instituciju koja se borila za ugrožena prava građana. Tim izborom, mi svi zajedno ulazimo u novi nivo terora SNS nad slobodama i nad institucijama i to su opasne stvari čije posledice tek očekuju građane i ovo društvo.Znate, svaku oblast društva zauzima i otima jedna stranka, tu nestaje država. Zbog toga će poslanici DS biti još glasniji i jači u odbrani demokratije. **Srđan Nogo** Kao što smo napomenuli, pružićemo podršku samo Milošu Stankoviću. Nadamo se da će on opravdati naše poverenje i da će biti dostojan obavljanja te funkcije. Što se tiče ostalih predloženih, svakako možemo biti skeptični.Osvrnuo bih se samo u ovo kratko vreme na Zaštitnika građana. Dveri smatraju da je ta ustanova suvišna u pravnom poretku Srbije i da pripada nekoj drugoj pravnoj kulturi i da nema puno značaja za građane. vrlo je zanimljiva činjenica da to što je bio prethodni Zaštitnik građana loš, imamo biografiju ovog novog koji nam garantuje da će i ovaj biti loš. Meni nije jasno kako je Pašalić došao u vezu sa SNS, jer koliko je meni poznato, on je sa izvesnim Zoranom Đurićem, sudskim veštakom, približio se Snežani Malović i zahvaljujući Snežani Malović bio protežiran u Prekršajnom sudu. Nisam ispitivao odakle on u kombinaciji sa SNS, ali i to će se uskoro saznati.Ono na šta bih morao da osvrnem jeste i konstatacija da neće biti puno posla za njega, jer nažalost, mislim da će biti izuzetno puno posla za Zaštitnika građana. Samo bih napomenuo jedan aktuelni slučaj nove stvari koja mora svakako biti predmet interesovanja i Zaštitnika građana.Naime, ovde je tehnološko Uputstvo o prijemu i uručenju sudskih, pismena i pismena u upravnom postupku, upravo doneto na osnovu Statuta pošte, a na osnovu ugovora između Pošte i VSS i Državnog veća tužilaca i mišljenja Ministarstva za državnu upravu, koje je potpisala sadašnji premijer Ana Brnabić. Time se van zakona stavlja Zakonik o krivičnom postupku…

Zahvaljujem.Dame i gospodo narodni poslanici, prvo da ispravim prethodne kolege, samo igrač na sreću da izađe. Dakle, da ispravim prethodne kolege, uslov za postdiplomske studije nije da neko ima ocenu osam Postdiplomske studije mogu da se upišu i sa šest, šest koma nešto uz uslov da postoje dva naučna rada. Dakle, to pokazuje da zamerke određenih kolega ne stoje.Na kraju svih ovih rasprava, treba čestitati onima koji budu izabrani, a ja mislim da po pitanju Zaštitnika građana, ma koga da smo izabrali, sem Saše Jankovića, da je to napredak, jer Saša Janković, kako smo u raspravi videli, nije nikoga štitio, štiti samog sebe. Nije ni pokušao da štiti pred upravnim organima otpuštene, slabo plaćene, oni koji su ostali bez posla, njih 350 hiljada za vreme vladavine bivšeg režima. On je vodio računa samo o sebi i bez obzira ko da je izabran na njegovo mesto, to bi bio apsolutni napredak, a ja verujem da će gospodin Pašalić više pažnje posvetiti ljudskim pravima, nego što je to uradio njegov prethodnik.Što se tiče Agencije za borbu protiv korupcije, ja i dalje izražavam svoje nezadovoljstvo zato što ona nije služila svojoj svrsi i upravo predvodnik ove grupe „Nikad im dosta nije bilo“, koji je napustio sednicu, živi je dokaz za to, jer nikada nije sankcionisana njegova nepravilnost po pitanju prenosa ovlašćenja iz njegovih privatnih firmi na međusobno povezano lice.Takođe, moram da izrazim nezadovoljstvo zato što je poslanik bivšeg režima, zbog mojih primedbi da je kupio stan u Beču i da je Agencija za borbu protiv korupcije to nije sankcionisala, prošlog dana, da je juče uputio ozbiljnu uvredu ovom parlamentu nazivajući nas zoološkim vrtom. bez obzira na njegovu uvredu, kad nije nešto ubedljivo, onda od njih sledi nešto uvredljivo. Ja i dalje moram da izrazim nezadovoljstvo zato što mislim da Agencija za borbu protiv korupcije nije služila svojoj svrsi, nije sankcionisala sve pljačke koje su bile koje su bile za vreme vladavine bivšeg režima u periodu koji je, nadam se, daleko iza nas.Oni danas, kobajagi, staju u zaštitu onih slabo plaćenih, nazivajući Srbiju kako je nazivaju, a moram da ih podsetim da u njihovo vreme Srbija nije bila zemlja jeftine radne snage, već je bila zemlja besposlene radne snage, koja sada ostvaruje neki napredak zajedno sa nama i nalazi sebi posla. Tvrdim da radnička prava treba da budu veća, da ona moraju da se usklade sa profitom, a i svakako je napredak kad se popnete jedan ili dva stepenika, stepenika ne možete preskočiti odjednom.Što se tiče Fiskalnog saveta, ja i dalje želim da im zahvalim i na pohvalama, i na pokudama, i na kritikama, jer je to veoma bitno s obzirom da mi očekujemo da, zahvaljujući tome što oni pažljivo prate šta mi radimo, da ova zemlja ekonomski napreduje i da ostvari ono što nije ostvarila od 2000. do 2012. godine.Dakle, želim da čestitam svim kandidatima. Nezadovoljan sam još jednom činjenicom, što na današnjoj sednici nije bilo mesta za zamenika, odnosno da se zameni osoba koja sebe naziva Poverenikom. To je veoma važna institucija. Mislim da čovek koji pledira da bude političar ponovo, da se reaktivira, ne zaslužuje da bude na tom mestu, posebno kad se ima u vidu da su on i Zaštitnik građana uzeli 80.000 funti od britanske ambasade i da od tog trenutka

članu 98. stav 4. Poslovnika, zaključujem zajednički jedinstveni pretres o predlozima akata iz tač. 1), 2) i 3) dnevnog reda.Poštovani narodni poslanici, s obzirom na to da je Narodna skupština završila raspravu o svim tačkama dnevnog reda ove sednice, saglasno članu 5. Poslovnika Narodne skupštine, određujem četvrtak, 20. jul 2017. godine, sa početkom u 15.00 časova, kao Dan za glasanje o tačkama dnevnog reda sednice Trećeg vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu. Zahvaljujem.(Posle